na samom početku želim da istaknem da ćemo naravno u danu za glasanje podržati ove zakonske predloge i moram da istaknem još jednu jako bitnu stvar, sve ono što se tiče građana Srbije, ali što je i u opštem interesu i kako je to neko od prethodnih kolega narodnih poslanika u svom izlaganju istakao, sve veća transparentnost je pokazatelj da zemlja želi da radi što otvorenije, što direktnije i da građani u svakom trenutku mogu imati uvid u sve ono što se dešava, ali i da imaju što pregledniju situaciju oko svega onoga što se njih indirektno ili direktno tiče.Kažu ljudi da za prave ljudi nikad nije kasno, ali ja opet ne mogu a da se ne osvrnem na činjenicu da smo možda ovakve nekakve predloge morali da imamo i u periodu kada su se dešavale one kriminalne privatizacije tokom 2000. godina i krajem 2010. godine te decenije, ako ćemo tako nazvati, ali nije kasno ni sada na ovaj način posmatrati stvari iz prostog razloga što bi onda možda neke stvari bile predupređen, neki postupci možda bili predvidljivi, ali isto tako možda bi bio sačuvan novac građana Srbije.Kada govorim o tome, mislim da većina već ovde sada zna o čemu se radi, a to je situacija gde smo imali period od 2012. godine, kada su tada predstavnici političke elite, odnosno vlasti svoju poziciju koristili i zloupotrebljavali na način gde su preko raznoraznih fantomskih firmi koje su se, takođe, ovde pominjale. Elita koja je tada odlučivala, vedrila i oblačila u našoj zemlji koristila je iste te firme kojima se nije znao tačan broj ljudi koji u njima upravlja i rukovodi, i gde se nije znala vlasnička struktura, gde se vlasnička struktura menjala iz meseca u mesec kako bi se zametnuo trag kako bi narod rekao.Možda da smo ranije krenuli u celu ovu proceduru u tom periodu kada je to bilo najaktuelnije i kada se to dešavalo na brutalan način, a opet pričam o tim privatizacijama, možda danas ne bi imali takvu situaciju da su nam ljudi koji su činili vlast do 2012. godine, od nekoga ko je jedva sastavljao kraj sa krajem ili imao samo 70.000 evra ušteđevine postali multimilioneri i najbogatiji ljudi u ovom delu Evrope.Takođe, jako je bitno i da sve ono o čemu smo danas diskutovali umesto samo slova na papiru sve pretočimo i u konkretnu primenu i da se te stvari što bolje primenjuju, iz prostog razloga što smo navikli da predstavnici bivšeg režima koji su danas najoštriji kritičari svega o čemu se diskutuje u parlamentu ili svega onoga što se danas dešava u našoj zemlji, a od opšteg interesa i koristi građana Srbije, ne dođu u poziciju da zbog enormnog bogatstva koje poseduju raznoraznim pozajmicama kupuju i nevladin sektor, ali i pojedine medije.I kada govorimo o tome ne možemo, a da se ne osvrnemo na par primera koji to najbolje oslikavaju, a to su primeri iz „Veritas papira“ čuvenih gde se jasno vidi kako je Dragan Đilas fiktivnim pozajmicama, pre svega kupio Stranku zelenih od sadašnjeg njegovog funkcionera Stranke slobode i pravde Dejana Bulatovića i to za 5.700.000 dinara. Toliko je iznosila pozajmica.Podsetiću vas samo da Dragan Đilas u tom trenutku nije mogao da prikupi potpise i formira Stranku slobode i pravde, već je od Bulatovića ovom pozajmicom kupio njegovu Stranku zelenih, da bi joj na kraju promenio ime u Stranku slobode i pravde.Ono što je takođe interesantno građanima Srbije jeste i činjenica da je tako npr. Dejan Čokić funkcioner iz opštine Mladenovac, o kome smo pričali u više navrata ovde, koji čak ima i krivične prijave, bio je i hapšen zbog insistiranja, tj. sumnjivih radnji u opštini Mladenovac, koje je prva primetila i na to sugerisala Agencija za borbu protiv korupcije i DRI. Njegova firma je od Dragana Đilasa dobila pozajmicu u visini od skoro tri miliona dinara, dok je čuveni Aleksandar Bjelić o kome su ovde poslanici u više navrata govorili, čovek koji je odgovoran za aferu „Bulevar Kralja Aleksandra“ gde je pronevereno šest miliona evra u toj rekonstrukciji, jer je ta rekonstrukcija pretplaćena za taj iznos, od Dragana Đilasa dobio je čak 36 miliona dinara na ime pozajmice, koju, naravno, nikada nije vratio niti će vratiti.Na ovaj način možete videti kako se parama koje su oduzete od građana Srbije kojekakvim trgovinama i nameštenim tenderima danas koriste za stvaranje nekakvog medijskog prostora, medijske podrške ili agitovanja ljudi koji će vas podržavati na ovaj ili onaj način.Sve ovo je interesantno reći iz prostog razloga što najbolji primer, fantomskih firmi, sakrivanja iza kojekakvih preduzeća firmi ili ofšor kompanija jeste Dragan Đilas.Najbolji pokazatelj za to, ja ću se samo na kratko osvrnuti, jeste činjenica da 68 milion dolara on ima raspoređenih u preko 15 zemalja, na preko 53 računa i to je samo pokazatelj da ukoliko mislite na svoj interes kada dođete na vlast, a ne na interes građana Srbije lako funkciju i fotelju pretvorite kao izvor sa koga ćete se napiti hladne vode, a u ovom slučaju umesto hladne vode napio se, Boga mi i dinara i dolara i evra.Zato i dan danas nismo dobili odgovor, a ja se nadam da ćemo uskoro, kako se to od propalog preduzetnika iz Češke, prodavca žvaka, perača prozora, sa ukupnom ušteđevinom od 70.000 evra, ženinom kućom i polovnim automobilom dolazi od 70.000 evra do svega 22 miliona evra u nekretninama ili do ovih 68 milina dolara razbacanih širom sveta.Zašto se ova pitanja važna? Od presudnog su značaja iz prostog razloga što ti ljudi i danas pretenduju da se vrate na vlast, zato što na taj način jedino mogu da omoguće svojim firmama da nastave da se bogate na uštrb građana, ali i zato što ti ljudi danas učestvuju u jednoj najprljavijoj mogućoj kampanji, ne samo protiv Aleksandra Vučića, već protiv svoje zemlje, protiv Srbije.Moje kolege su pričale o onom što je iznošeno u Americi. Mislim da je svima jasno kakav je zadatak Dragana Đilasa. Za razliku od njega Aleksandar Vučić niti bilo ko iz Srpske napredne stranke pred ljudima koji su stranci, ako ćemo tako to definisati, nikada nismo jednu ružnu reč rekli o Draganu Đilasu, niti bilo kome iz naše zemlje, ali mislim da je ovde stvar mnogo veća i kompleksnija i ona je jako bitna za građane Srbije.Poslednjih ne samo nedelja, već i meseci smo svesni ogromnog pritiska koji se vrši na našu zemlju. Gospodin Marković je to lepo definisao. U Hrvatskoj čak postoje emisije na dnevnom nivou koje se bave predsednikom Aleksandrom Vučićem i koje čak, evo danas, čini mi se da sam video da su objavili sliku njega i njegove majke i sliku njega i njegovog oca. Ne znam zašto je to bitno i o kakvoj se to analizi sada zapravo radi.Takođe, ne mogu da zamislim da se u našoj zemlji prave emisije na dnevnom nivou o Milanoviću ili bilo kome drugom ko dolazi iz njihove zemlje. Kada uzmemo u obzir sve ono što se dešava poslednjih nekoliko dana, mislim da dešavanja od juče su samo kruna tog pritiska, kao i ovo dešavanje danas.Naime, mural Ratku Mladiću je samo zloupotrebljen da se izvrši dodatni pritisak na državu Srbiju i da se izvrši dodani pritisak na predsednika Aleksandra Vučića. Zbog građana Srbije policija sinoć ili juče tokom celog dana nije čuvala taj mural, policija je samo održavala javni red i mir. Zašto? Zato što su pojedine nevladine organizacije, a opet zasigurno dogovoreno i dirigovano iz jednog centra, zasigurno opet iz centra Dragana Đilasa želeli da juče iskoriste situaciju i da se izazove nekakav haos, da bi se onda opet Aleksandar Vučić lažno optužio i da bi se napravio neki novi pritisak na njega.Kako je to sve povezano? Naime, taj mural koji su uzgred uradili navijači partizana stoji na tom mestu više od godinu dana. Svako od njih je mogao u bilo kom trenutku, dana ili noći da taj mural uništi ili ovo što su danas postigli, da ga prekreče. Očigledno to njima nije bio cilj, iz prostog razloga što su želeli da izazovu nekakav konflikt i incident.Posebno interesantno je to što pokušavaju da sve to nazovu nekakvim spontanim događajem. Izvesna gospođa Aida Ćorović je doputovala iz Novog Pazara u Beograd da bi jajima gađala taj mural.Ne možete me ubediti da je bilo šta spontano ako sednete iz Novog Pazara i dođete za Beograd. Spontano bi bilo da je možda slučajno prošla, pa videla i na taj način u momentu nekakvog emotivnog trenutka ili afekta to učinila.Druga stvar koja nam govori i jasno pokazuje da tu nema nikakve spontanosti i da je za cilj bila samo destabilizacija naše zemlje, jeste činjenica da je ta gospođa postala član Demokratske stranke 2013. godine, a da je postala narodni poslanik 2014. godine i tu funkciju obavljala do 2016. godine.Ako uzmete u obzir da su im se juče u podršci pridružili svi oni aktivisti koji najgore misle i govore o našoj zemlji i koji, najčešće po stranim ambasadama, po drugim ambasadama širom Beograda, a najčešće kako oni to vele da kažu „imamo podršku Zapada“, sve najgore pričaju o našoj zemlji, onda vam je jasno koliko je sati.Nemam ništa protiv aktivizma, ali onog iskrenog i realnog, onog poštenog, ali ne mogu da se setim da su pre svega mediji koji su ovo zdušno podržavali juče, a i prethodnih dana odreagovali na primere kada se dešavalo nešto na štetu našeg naroda i na štetu Srbije. Ja se dobro sećam da su u Vukovaru razbijane ploče sa ćiriličnim nazivom ulica, ali niko tada od medija po direktnom kontrolom Dragana Đilasa, ni jedno jedino slovo tome nije posvetio, niti su ove nevladine organizacije to osudile. Ne sećam se da je bilo ko kada su u Aidinom gradu, u Novom Pazaru navijači na fudbalskoj utakmici Novog Pazara i Partizana uzvikivali: „Ubi, zakolji, da Srbin ne postoji“, „Naser Orić, heroj“, i onu čuvenu, totalno bolesnu i bizarnu na koju su oni ostali nemi „Srce, bubreg, pluća, živela žuta kuća.“Dakle, niko od tih aktivista nije se setio da to osudi ili da skrene pažnju na takvu neprihvatljivo i monstruozno ponašanje.Kada ćemo već i do detalja, u Novom Pazaru se nalazi tabla Aćif Efendiji, za ljude koji ne znaju to je čovek koji je 1941. godine, tokom Drugog svetskog rata, bukvalno bio domaćin nemačkim okupacionim snagama koji je postavljen nakon toga za načelnika Novog Pazara ili kako se to tada zvalo, koji je formirao upravni odbor grada Novog Pazara, koji je činilo 11 članova i svih 11 su bili Albanci koji su nosili uniforme sa znakom Albanije i on je jedan od ljudi koji se zalagao i u tom trenutku za stvaranje velike Albanije.Takođe, njegova policija ili kako je on tada želeo da definiše, vojska je radila sa okupatorom i direktno je odgovoran za smrt više od 7.000 Srba, zbog čega je i osuđen pred sudovima Srbije, tada Jugoslavije, i streljan te 1945. godine. Dolaskom dvehiljaditih godina, vraća se to vreme kada se on slavi i sada u Novom Pazaru imate tablu sa njegovim imenom i likom, pa se ja ne sećam da je ova gospođa ili bilo ko od nevladinih organizacija pokrenuo pitanje da li je takva tabla potrebna potrebna i neophodna i da li je ona u duhu pomirenja ili boljeg suživota svih nas u našoj zemlji.Ne sećam se ni da je neko od ovih nevladinih organizacija, posebno televizije i medija pod direktnom kontrolom Dragana Đilasa, jedno slovo napisao kada je ranjen Srećko Sofronijević na Kosovu i Metohiji u onom terorističkom činu. I gde su tada bile ove nevladine organizacije i gde su bile ove stranke Dragana Đilasa?Podsetiću vas, ja sam to dobro ispratio, Dragan Đilas ceo taj dan nije posvetio ni jedno jedino slovo u toj situaciji, ali je uveče okačio na Tviteru sliku njega i njegovih mačaka, čini mi se, i nekih kučića, imao neki podrugljiv komentar na konto kolege narodnog poslanika Nebojše Bakareca.Dakle, oni se pitaju za sve, u svakom trenutku, o svemu imaju mišljenje, ali nikako nemaju kada je u interesu Srbija i interes naših građana.Ja sam uveren da će se stabilnost i mir naše zemlje sačuvati, pre svega, zbog odgovorne politike predsednika Aleksandra Vučića i ljudi koji se brinu o tome, ali isto tako ne mogu da se otmem mišlju da je neophodno da svi ljudi koji danas žele da se dočepaju vlasti i koji zarad toga ne prezaju čak i da pričaju najgore izmišljotine i laži o svojoj zemlji, moraju jednom da se osveste i da se više posvete programu i viziji, prezentovanju nekakvih rezultata koje su postizali, nego na ovakvom načinu politike i delovanja.Za sam kraj, mislim da rezultati koje je ova Vlada, sledeći politiku predsednika Aleksandra Vučića, postigla, su vidljivi svakome i uveren sam da će iz dana u dan građani biti sve sigurniji da na sledećim izborima u aprilu je potrebno pružiti podršku politici SNS i Aleksandra Vučića, jer samo ona garantuje da će naša zemlja ostati nezavisna, jaka i stabilna, ali i da ćemo se i svi zajedno svuda i na svakom mestu uvek boriti za interese naših građana i naše zemlje. Hvala. Živela Srbija!

govoriću o Zakonu o privrednim društvima kojim se uređuje pravni položaj privrednih društava, naročito njihovo osnivanje, upravljanje statusne promene, promene pravne forme, prestanak i druga pitanja vezana za njihov položaj, koji položi i preduzetnika.Ovim zakonom se stvara značajno povoljnije poslovno okruženje koje je krucijalno za razvoj privrede Republike Srbije i poslovanje privrednih subjekata, takođe i zaštita prava manjinskih društava, a u skladu sa merama iz Akcionog plana, odnosno programa Unapređenje pozicije Republike Srbije na rang listi Svetske banke u uslovima poslovanja „Duing biznis“, za period 2020-2023. godine. Izvršene su izmene i dopune zakona u pogledu preciziranja odredaba zakona koji se odnose na zaključivanje poslova i radnje u kojima postoji lični interes. Uvođenje obaveza za društvo da akcionaru učini dostupne podatke u iznosu i strukturi naknade i stimulaciji direktora, odnosno izvršnog direktora, kao i članova nadzornog odbora, ako je upravljanje društvom dvodomno.Takođe,

prava privrednih društava kojim se obavezala da će preuzeti u pravni sistem Republike Srbije, pravne tekovine EU iz oblasti korporativnog prava sa kojim domaći propisi iz ovih oblasti nisu bili usaglašeni.Identifikacija akcionara je preduslov za direktnu komunikaciju između akcionara i privrednog društva i stoga i suštinskog značaja za olakšavanje ostvarivanja prava akcionara.

dugoročnim poslovnim interesima i održivosti privrednog društva.Ovaj zakon je posebno važan zbog problema građana sa javnim izvršiteljima, javnim komunalnim preduzećima, iz razloga što su adrese stanovanja registrovane kao adrese privrednih društava i preduzetnika, gde se u skladu sa tim i uvodi sudska zaštita nevladinim licima, imajući u vidu da se postupak registracije zasniva na načelu formalnosti.Danas Srbija više nije slepo crevo Evrope, danas je ravnopravni partner i stub stabilnosti u regionu, suverena, slobodna, vođena mudrom politikom Aleksandra Vučića, nepokolebljivo ide napred. Sada njom ne upravljaju mašinski mozgovi na čelu sa Draganom Đilasom, ovekovečeni manipulatori i nasilnici čiji je cilj i politički program baziran na lažima i praznim obećanjima,

žive zaslepljeni mržnjom prema uspesima Srbije, ne birajući sredstva kojima bi ponizili Srbiju, besni i frustrirani, jer posle njih ne ostaje ništa.Oni su se izjasnili porušiće puteve, razoriti bolnice, istopiti spomenke, kao što su svojevremeno tenkove i fabrike, jer u njihovom planu i viziji stoji samo poraz Srbije, ali za njihove funkcionere Mariniku, Vuka, Lutovca, stoje pune kase, poršei i skupi apartmani, koje će valjda opet da plate poniženi građani Srbiji.Ali, u toj svojoj računici malo su se zaneli.

bili.Sada je naspram tih dokazanih lopova Aleksandar Vučić i mogu samo da plaču pred vratima stranih ambasada i albanskih lobista i tajkuna, da besomučno prete deci i Srbiju ponižavaju, priželjkujući krvoproliće na ulici. Sve su to dokazi njihove nemoći.Danas

putevima, mostovima, bolnicama, metrou i standardu koji priliči čoveku. Taj narod nema nameru da se vraća okovima žute tajkunske hobotnice i, reći ću im to opet, kad god treba, neće da se povlači pred mrakom prošlosti, jer narod zna da je ispred njega danas Aleksandar Vučić. Živela Srbija! Zahvaljujem, gospodinu Jevtoviću.Sledeći je narodni poslanik Lav-Grigorije Pajkić.Izvolite. Hvala vam, predsedavajući.Uvaženi građani Srbije, drage kolege narodni poslanici, ministre Čomić, pred nama je danas Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima. Tim zakonskim predlogom se uređuje pravni položaj privrednih društava, naročito njihovo osnivanje, upravljanje, statusne promene. Uzimajući u obzir predmet ovog zakona, navedene promene će jasnije doprineti boljem poslovnom okruženju, kao i samom razvoju privrede Republike Srbije.Međutim, postoje oni politički činioci koji danas rade sve kako bi jednoj firmi obezbedili dominantan položaj na našem tržištu. Reč je o „Multikom grupi“ čije interese brane svi predstavnici opozicije. Među njima su najglasniji Marinika Tepić, Dragan Đilas, ali u poslednje vreme se tu nalazi, prema rečima predstavnika opozicije, i budući kandidat za predsednika, što je neverovatno imajući u vidu njegov CV, gospodin Zdravko Ponoš. koji istovremeno brani interese bivšeg tajkunskog režima, s jedne strane, a novac Patrika Hoa, sa druge strane.U sistemu u kome je Zdravko Ponoš postao načelnik Generalštaba nije bilo potrebno imati komandno iskustvo, zasluge i slično, već su vam tu bile bitne dve stvari, eventualno da završite neki kratak kurs u NATO ili, što je mnogo bitnije od toga, hajde to može da vam to koristi, ali ne toliko, to jeste da budete prijatelj Borisa Tadića. To ako poželite da budete prilično dobro stacionirani u vojsci, ali ako želite visoke funkcije, visoke činove, e onda morate da, bogami, budete i familija Borisa Tadića i da dobijete taj čin, čin muža svastike Borisa Tadića. To je jedan jako ozbiljan čin i, na kraju krajeva, ja verujem da je taj čin njemu značajniji nego to što je bio načelnik Generalštaba. Moramo da ih razumemo, jer to je manir današnje stranke, Narodne stranke Vuka Jeremića, jer na kraju krajeva i Vuk Jeremić je tako završio vojsku kod Borisa Tadića u kabinetu, ali da se ja vratim na temu.Ponoš temu.Ponoš je poznat po mnogim neslavnim stvarima, pa tako je išao i u NATO da lobira za pridruženje toj alijansi mimo volje građana. Sve je to trebalo verovatno da utiče da još brže napreduje, jer, kao što sam rekao, i vrapci na grani znaju da on nije napredovao vojnom linijom, nego političkom.Takođe, kao što sam i rekao, poznat je po još negativnim stvarima, kao što je recimo činjenica da su kosovski Albanci proglasili jednostranu nezavisnost, kao i Crna Gora u njegovo vreme. Šta je on uradio u tom trenutku? Pa ono što on najbolje zna. Ništa, ništa nije uradio. To je jednostavno teklo svojim tokom.Dalje, stvari po čemu je još poznat, po ovome je najpoznatiji, jeste razoružavanje Srbije. Dakle, topljenje preko 400 tenkova T-55, zatim raketa za laki prenosni sistem PVO Strela 2M, zatim uništavanje brojnog jurišnog naoružanja, čak preko 23.000 komada.Međutim, dragi građani, kao što obično imam tradiciju, ja sam shvatio, pišući ovaj govor, da sam napravio jednu veliku grešku. Gospodin Ponoš je u stvari mislio na sve nas i sve nas zapravo veoma dobro naoružao, imajući u vidu da je on to oružje topio u gvožđe. To gvožđe se prodavalo pošto-poto raznim firmama i danas naši građani mogu da kupuju šerpe, mogu da kupuju određene stvari, recimo kancelarijske i slično. Imajući to u vidu, oružje je svuda oko nas i Ponoš nas je zapravo veoma naoružao i zato sam ja evo danas u plenum doneo je PVO sistem Strela. Evo iz kancelarije moje jedna heftalica. To je najverovatnije od firmi koje su kupovale to gvožđe, to vam je, recimo, sistem Strela. Zatim, imate kod sebe kući najverovatnije razne kvake, ključeve, ključaonice od takvog gvožđa. Ovo vam je eventualno bataljon T-55. Municija se topila. Ta municija koja je služila nekada da brani Srbiju danas je eventualno mogla da bude korišćena do tog gvožđa, koje su kupili od Ponoša, da naprave municiju za heftalice. Tako da on tu nije nešto promenio puno situaciju, samo je zamenio tip municije. Imajući Imajući u vidu sve ovo što sam rekao, građani Srbije su veoma dobro naoružani, verovatno se čitavi bataljoni T-55 nalaze u veš mašinama, frižiderima i ostalim kućnim mašinama.Ponoš jeste počeo proces transformacije Vojske Srbije, kako voli da se hvali. Vojnici su taj njegov proces doživeli kao takav gubitak da se Vojska i dan danas od Ponoša oporavlja. Izgubili smo korpuse, ljude, oružje se uništavalo, stranci su penzionisali oficire, ulazile su inspekcije po kasarnama, ukinute su herojske 72. i 63. brigada, NATO agresija je odjednom postala NATO kampanja i slično, Košare i Paštrik nisu smeli da se spominju. To je politika koju su oni ostavili iza sebe. Vuk Jeremić, Ponoš, Tadić.Zahvaljujući odgovornoj politici predsednika Aleksandra Vučića, Vojska se uspešno oporavlja od štetočinskih vremena Ponoša i njegovih saradnika. Danas svaki vojnik ima odličnu uniformu, nove čizme, sve što im je potrebno. U odnosu na 2012. godinu, po podacima iz prošle godine, plata oficira je povećana za 42%, podoficira 46%, vojnika 41%, dok je prosečna plata vojnih službenika viša za 42%.Srbija danas ne vodi politiku Narodne stranke, da gleda kako će da zaradi od topljenja gvožđa, već modernizuje naše naoružanje. Ogromna je razlika danas i pre 10

za kraj, dragi građani, hajde da pratimo politiku predsednika Aleksandra Vučića, a ne politiku štetočina sa činom muž od svastike Borisa Tadića, jer ako budemo pratili gubitničku politiku, politiku uništavanja naše Vojske koja, po meni, pored naše svete pravoslavne crkve, jedne od najbitnijih stubova naše države, i da bi izbegli da građani jednog dana ne peru veš ili jedu iz šerpa koje su istopljene pomoću MIG-ova i ovog naoružanja koje smo danas uspeli da steknemo neverovatnim radom predsednika Vučića, moramo svima da prenesemo poruku šta je radio Ponoš i njegova ekipa. Živela naša slavna srpska vojska. Živeo predsednik Vučić i živela Srbija.Samo kratko, želeo bih da podsetim da su i 1945. godine neki ljudi krečili freske, ali one su uvek uspevale da izađu na videlo. Hvala.

sa saradnikom, dame i gospodo narodni poslanici, uvaženi građani Republike Srbije, pred nama su danas četiri zakona o kojima su moje koleginice i kolege, narodni poslanici, uglavnom rekli ono što se može reći i što je trebalo da se kaže.Dozvolite da kažem da sva četiri zakona ipak doprinose ukupnom ekonomskom razvoju naše zemlje i ne samo ekonomskom, kao što je ministarka u uvodnom delu rekla, već i zdravstvenom i ukupnom društvenom razvoju razvoju Republike Srbije u celini. Oni će uveliko pridoneti ukupnoj modernizaciji Republike Srbije.Međutim, kada su u pitanju naši politički protivnici, oni zaista, moramo reći, nisu držali do modernizacije Srbije, već su sve učinili da unište i ekonomski napredak i industrijski napredak naše zemlje.Nisu to uradili dok su bili samo na vlasti, oni to i danas rade, na neki način verbalno se zalažu za to.Pokušaću, poštovani građani, da vam to konkretno pokažem. Evo, na primer, vođa opozicije, kako sam sebe proglašava, Dragan Đilas svakodnevno se bahati novcem građana Republike Srbije. Tako se hvalio, citiram: „Platio sam hotel 4.000 evra a mogu da platim i 17.000 evra za veliku vilu na moru za jednu noć i patike od 600 evra i sako od 5.000 evra“, dnevni list informiše nas o tome 18.08.2020. godine.Kako vidite, poštovani građani, kolike on pare ima, to su one pare od 619 miliona koje je uzeo kao gradonačelnik i ne samo kao kao gradonačelnik Beograda, nego i kao direktor Kancelarije dok je bio za vreme njegove vlasti.Kao gradonačelnik Beograda Đilas je zaista krao novac. Evo, ja ga prozivam i nek me tuži. Krao je novac od roditelja dece, kojima današnja vlast, SNS, vraća taj novac. U poslednje tri godine Grad Beograd je vratio tri i po milijarde dinara roditeljima dece koje je Đilas pokrao koji su duplo skuplje plaćali vrtiće za vreme 2008-2012. godine kada je na vlasti bio Dragan Đilas. To su te pare. Mi danas tri i po godine vraćamo za ono što su naši roditelji naše dece davali itd.U Đilasovo vreme, samo da podsetim, boravak u vrtićima koštao je 9.500 dinara, a danas, 10 godina kasnije, košta samo 5.600. To su te pare, dakle, o kojima mi govorimo. Vidite, poštovani građani, kako je on otuđivao sredstva naša svakodnevno.Bivši američki ambasador u Beogradu, Kamerun Manter, je svedok da Dragana Đilasa nije kao gradonačelnika uopšte interesovao razvoj grada Beograda i bolji život Beograđana. Kamerun Manter je 19. 2009. godine izjavio: „Đilas mi je rekao da je njegov plan za Beograd samo marketinški a ne realan“, evo vidite poštovani Beograđani koliko je on držao do razvoja Beograda, dakle, uopšte mu nije bilo stalo do boljeg života Beograđana ni do razvoja Beograda.Bahati Đilas sa 619 miliona evra psuje ne samo predsednika Aleksandra Vučića, nego i većinu građana Republike Srbije tako što je 14. avgusta 2021. godine preko svojih medija rekao da su svi građani Srbije koji su glasali za Aleksandra Vučića majmuni.

Na upozorenje Đilasove novinarke da ipak prestane da vređa predsednika Republike, Đilas je rekao pojačaću to i tri puta ponovio: „Vučiću, ti si lud“. Da li možete poštovani građani verovati da to ovaj čovek izgovara i da li možete verovati da je on bio ministar nekada u Vladi Republike Srbije i gradonačelnik

novac u 17 zemalja širok sveta i na 56 destinacija kao vi, gospodine Đilas.Đilas je 17. novembra 2020. godine ponovo izvređao predsednika republike preko svojih medija tako što je izjavio, citiram trebaš da budeš lud kao Aleksandar Vučić i prebaciš saobraćaj na privremenu autobusku stanicu, završen citat. Da li ste to gospodine Đilas, rekli ili ne? Pokušajte to demantovati.Za vas gospodine Đilas, predsednik Aleksandar Vučić je lud zato što gradi Beograd na vodi, najveće gradilište i najlepše u ovom delu Evropu. Evo, poštovani građani da vidite kako to radi Dragan Đilas, u narodu zvani kao Đilas mafija.Đilas dalje nastavlja sa uvredama predsednika Aleksandra Vučića samo zato što je predsednik na vreme nabavio vakcine. Tako je Đilas 16. aprila 2020. godine izjavio, citiram – Vučić ima mentalnih problema. Ima neke poremećaje. Sram te bilo Vučiću, ti si lud čovek, završen citat. Samo zato što je nabavio na vreme vakcine da se naši građani leče. Samo pet dana pre toga, Đilas je preko svojih medija izjavio bez ikakvog povoda, citiram – Vučiću, ti nisi normalan, završen citat.Dakle,

citiram – Srbija je zemlja u kojoj nema slobode i demokratije, završen citat. Da li možete verovati da to govori čovek koji je bio dugogodišnji član DS.Na ovu njegovu laž,

Jeremića.Šta reći o Jeremiću, samo da ga priupitam pred građanima Republike Srbije. Gospodine Jeremiću, šta vam radi u savetodavnom telu Centra za međunarodnu politiku i održivi razvoj Mišelin Kalmi Rej koja se decenijama bori za nezavisnost Kosova? Ova Švajcarkinja koju vodi svakodnevno Nataša Kandić na međunarodne skupove i predstavlja je verovali ili ne, kao predstavnika poštene Srbije. Evo neka odgovori Vuk Jeremić da li to radi.I on napada Aleksandra Vučića za izdaju države. Pa gospodin Jeremić je taj koji se izjasnio da se zalaže za nezavisnost Kosova. Inače je veliki saborac Aljbina Kurtija ili Ilije Kurtovića, kako znate i Aljbin Kurti je unazad dva kolena bio Srbin. O tome posebno, drugi

prodana duša, čovek koji je do juče klao govedo. Rekao je za Aleksandra Vučića. Gospodine Kovačević, vi ste električni zec Vuka Jeremića.Vučić

Evo gospodine Kovačeviću, da vidite ko izdaje vitalne nacionalne interese. Kako vidite, to je vaš Vuk Jeremić.Tadić ovih dana stalno napada predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića. Valjda se nada da će se vratiti na političku scenu.

za vas su stotine izgrađenih tvornica budalaština?

vi ste se zalagali za nezavisnost Kosova i Metohije. Za vas je KiM davno otpisano. Za Tadića je modernizacija Republike Srbije obična budalaština.Na kraju, gospodin Tadić je 27. 7. gospodnje 2006. godine u razgovoru sa američkim izaslanikom Viznerom pružio uveravanja,

ovih dana se javlja i Zdravko Ponoš. Samo ću nekoliko rečenica, da znate. Kao načelnik Generalštaba, poguban za vojsku Srbije, odrekao ga se čak i njegov Boris Tadić, predsednik, smenio ga, a onda ga je za novac privukao sebi Vuk Jeremić. Danas svaki pripadnik vojske Srbije crveni od stida kada ocenu o vojsci Srbije daje Zdravko Ponoš. Ponoš je kao general stajao mirno pred NATO poručnicima dok je hrabru srpsku vojsku izručivao Haškom tribunalu.Kad smo kod Haškog tribunala, a vezano za napade na mural Ratka Mladića, dozvolite da kažem, evo ja lično, a verovatno i najveći broj građana, ne priznajemo Haški tribunal. Za mene je Haški tribunal najveća monstruozna tvorevina koju je mogla iznedriti međunarodna zajednica. Kao što znate, on nije

organ koji nije legitiman, sve odluke koje taj organ, bar je tako u filozofiji prava, čitao sam da je tako, koje donose i koje će doneti u budućnosti su ništavne. Prema tome, to je odgovor za Ratka Mladića.Kada smo već kod Ratka Mladića, evo, ja kažem da je Ratko Mladić srpski heroj. Dozvolite mi kada smo već kod njega, vratiću se na Ponoša, verovatno ste poštovani građani, bar jedan deo, čuli za Kristofera Bleka. On je poznati advokat za međunarodne krivične slučajeve i analizirao je prvostepenu presudu Ratka Mladića. Znate šta je on rekao? Citiram: "To uopšte nije presuda već dokument kojim NATO pokušava da ponizi Srbiju i Srbe preko svoje presude. NATO pokušava da preko Haškog tribunala učvrsti svoju poziciju na Balkanu i Srbe drži pod svojom čizmom", pod svojom čizmom", završen citat, 14. 7. 2020. godine. To je što se tiče Ratka Mladića.Pošto ga ovih dana prozivaju oni koji i ne znaju šta je Srebrenica i šta je genocid u Srebrenici, ja ću im još jednom u poslednjih deset dana, a pogotovo Draganu Đilasu, citirati jednu rečenicu Ratka Mladića i preporučujem mu da stavi u dnevnu sobu i da se podseća stalno na ovu rečenicu, a ona glasi: "Granice se krvlju crtaju i prekrajaju a otadžbina brani svim sredstvima. Nije mrtav onaj vojnik koji život da za otadžbinu, nego onaj koji izgubi vekovno svoje ognjište", završen Ratko Mladić nema nikakve veze sa zločinima. Reći ću vam zbog čega je, po mom skromnom mišljenju, završio u Hagu. Zato što je ponizio NATO vojsku tako što nijedan, ne samo general, nijedan vojnik ni general od starog veka do danas nije ponizio. Šta je učinio? Kada su bombardovali Republiku Srpsku, privezao je NATO vojnike vojnike uz mostove koje su bombardovali tako da su sami svoje vojnike bombardovali. Danas se to izučava širom sveta u vojnim akademijama. Po meni je zbog toga završio tamo gde nije trebalo da završi.Što se tiče prozivanja i njega, a pogotovo onih koji nisu osuđeni, evo, prvi put ću da kažem da me zaista nervira, kao čoveka i kao stručnjaka i kao patriotu, kada neka novinarka, mislim da se Čongradin zove, kaže, a i sinoć Aida Ćorović, da je Šešelj osuđeni ratni zločinac. Vi ste bezobrazne, nevaspitane i nekulturne. Nađite mi tu presudu gde to piše. Vi nemate pojma, gospođo, o novinarstvu. Prvi kodeks pročitajte novinara pa onda govorite. Vrlo dobro se zna ko vas finansira i kako vas finansira.Na kraju, dok Dragan Đilas, Vuk Jeremić i jedan deo nevladinih organizacija, o njima ću specijalno sledeći put, svakodnevno blati državu Srbiju, posebno predsednika Republike jer je on simbol izgradnje i modernizacije Republike Srbije, svakodnevno blateći ga, dotle naš predsednik iz dana u dan podiže ekonomski ugled naše zemlje, vodi politiku mira, ne samo na Balkanu nego i šire, politiku ekonomskog napretka naše zemlje, politiku zdravlja svih naših građana, ne samo u Srbiji nego i u regionu, politiku ubrzane modernizacije Srbije, a kako znate, motor ubrzane modernizacije Srbije je naš predsednik Aleksandar Vučić, a to sve zbog budućnosti naše zemlje. Hvala. Zahvaljujem, gospodinu Atlagiću.Sledeći je narodni poslanik Mladen Bošković.Izvolite. **Mladen Bošković** Zahvaljujem, predsedavajući Tvrdišiću.Uvaženi gosti iz Vlade, drage koleginice i kolege narodni poslanici, poštovani građani Republike Srbije, danas raspravljamo o veoma bitnim zakonima, a ja ću svoj akcenat staviti na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima.Naime, izmene i dopune zakona usmerene su na unapređenje zaštite prava manjinskih članova društva, takođe i usklađivanje sa odredbama direktive EU.Koji EU.Koji su ciljevi koji se žele postići izmenama i dopunama zakona? Unapređenje zaštite prava manjinskih članova društva, usklađivanje sa odredbama direktive EU, neophodnost otklanjanja pravnih praznina i problema uočenih u primeni zakona.Koje zakona.Koje su to najvažnije izmene i dopune zakona? Unapređenje zaštite prava manjinskih članova društva, kao što sam rekao, su izvršene izmene i dopune zakona u pogledu preciziranja odredaba zakona koje se odnose na zaključivanje poslova i radnje u kojima postoji lični interes, zatim uvođenje obaveza za društvo da akcionaru učini dostupnim podatke o iznosu i strukturi naknade i stimulacije direktora, odnosno izvršnog direktora i člana nadzornog odbora ako je upravljanje društva naravno dvodomno, promenu organa nadležnog za donošenje odluke o izdavanju akcija do iznosa odobrenog kapitala, tj. isključiva nadležnost jeste Skupština Akcionarskog društva, za donošenje odluke o izdavanju odobrenih akcija tako da Skupština više ne može preneti ovlašćenja za izdavanje akcija na odbor direktora, odnosno ne može da prenese akcije na nadzorni odbor.Zatim, druga izmena jeste usklađivanje sa odredbama direktive EU, tj. identifikacija akcionara je preduslov za direktnu komunikaciju između akcionara i privrednog društva i stoga je od suštinskog značaja za olakšavanje ostvarivanja prava akcionara i za angažovanje akcionara.Da bi se postigao taj cilj privrednom društvu treba dostaviti određeni nivo informacija o identitetu akcionara. Znači, poslovno ime, matični broj, podatke za kontakt akcionara, broj akcija koje drži akcionar itd.Takođe, imajući u vidu da direktori i članovi nadzornog odbora doprinose dugoročnom uspehu privrednog društva, forma i struktura njihovih naknada je naročito značajna. Znači, politika naknada treba da doprinose poslovnoj strategiji, dugoročnim interesima i održivosti privrednog društva i ne treba da bude u potpunosti ili pretežno vezana za kratkoročne ciljeve.Neophodnost otklanjanja pravnih praznina i problema uočenih u primeni zakona, otklanjanje postojećih problema u praksi u pogledu fiktivnih adresa sedišta privrednih društava i preduzetnika i postojanje tzv. fantomskih firmi, zatim uvođenje obaveze za privredna društva i preduzetnike da se registruju kao korisnici usluga za elektronske uprave. Takođe, definisanje nenovčanog uloga u društvo, što je veoma bitno u slučaju kupovine stečajnog dužnika kao pravnog lica.Precizirani su slučajevi u kojima preduzetnik prestaje sa obavljanjem delatnosti po sili zakona, tzv. prinudna likvidacija, slučaj oduzimanja, prestanka dozvole, licence, odobrenja, saglasnosti koji su posebnim zakonom propisani kao uslov za registraciju, slučaj kada je pravnosnažnom presudom utvrđeno da se preduzetnik ne nalazi na registrovanoj adresi sedišta, a preduzetnik u roku od 30 dana od pravnosnažnosti presude ne registruje novu adresu svog sedišta.Realan rast bruto domaćeg proizvoda u našoj zemlji u drugom kvartalu 2021. godine u odnosu na isti period prethodne godine iznosio je 13,7%, i to po izvoru Republičkog zavoda za statistiku Srbije.

imale su proizvodnja koksa i derivata nafte, proizvodnja duvanskih proizvoda, proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava, eksploatacija ruda metala i proizvodnja mašina i opreme.Moram opreme.Moram da istaknem da u opštini Negotin, u Prahovu, predviđena je izgradnja međunarodnog hemijskog parka, za koji se očekuje velika zainteresovanost investitora kako iz Evropske unije, tako i iz Kine i iz Indije. Hemijska industrija u Prahovu je u opštini Negotin izgrađena još daleke 1960. godine i Planom 2025, koji sprovodimo na čelu sa predsednikom Aleksandrom Vučićem, industrija u Prahovu će postati prvi međunarodni hemijsko-industrijski park

a koji se tiču područja na kojima „Eliksir grupa“ izvodi radove na sprovođenju projekata veoma značajnih kako za opštinu Negotin, tako i za čitavu zemlju. Trenutno u „Eliksiru Prahovo“ ima oko hiljadu zaposlenih, a plan je da se taj broj duplira, gradiće se stanovi zaposlene u Negotinu, i što je najbitnije, preko 70% je izvoz ove fabrike.Poštovani građani, daću vam samo na kraju jedan primer na samo četiri ekonomska pokazatelja kako je bilo u vreme žutih tajkunskih hobotnica Dragana Đilasa, Jeremića, Borisa Tadića, Bojana Pajtića, a moje kolege su pominjale i Zdravka Ponoša, nekadašnjeg Tadićevog čoveka, a sada, verujem za sitne novce, Jeremićevog čoveka. Samo želim da vam uporedim njihove pokazatelje sa trenutnim pokazateljima u zemlji.Kapitalne investicije 2010. godine koje su bile 3,1% učešća u bruto domaćem proizvodu danas su rekordnih 7,2%, i to sa tendencijom rasta. Stopa nezaposlenosti 2012. godine bila je 24,9%, a danas je jednocifrena i iznosi 9,6%.

Neto priliv stranih direktnih investicija 2012. godine iznosio je 453 miliona evra, a ove godine za prvih deset meseci već iznosi preko dve milijarde evra. Takođe, četvrti pokazatelj na kom želim da vam pokažem ko su bili oni, a ko smo mi danas jeste da je prosečna plata u 2012. godini bila 360 evra, a do kraja 2021. godine iznosiće 618 evra, takođe sa tendencijom rasta.Samo rasta.Samo na osnovu ova četiri pokazatelja vidimo ko su bili oni i kako su oni radili i kako mi radimo, na čelu sa predsednikom Aleksandrom Vučićem. I to građani Srbije vide.Apelujem i molim sve građane Republike Srbije, na samom kraju, naročito moju generaciju, mlađu generaciju, jer od nas sada zavisi, koji se nisu vakcinisali da se vakcinišu i zaštite pre svega svoje zdravlje i zdravlje svojih najbližih i tako dođemo do kolektivnog imuniteta i krenemo svi zajedno u nove pobede. Živela Srbija! na listama poslaničkih grupa više nema prijavljenih za reč, pre zaključivanja zajedničkog načelnog i jedinstvenog pretresa, pitam da li žele reč predsednici, odnosno predstavnici poslaničkih grupa ili još neko ko nije iskoristio svoje pravo iz člana 96. Poslovnika? (Ne)Saglasno članu 98. stav 4. Poslovnika, zaključujem zajednički načelni i jedinstveni pretres o predlozima akata iz tačaka 3, 4, 10. i 11. dnevnog reda.Sa radom nastavljamo u utorak, 16. novembra, u 10.00 časova.Zahvaljujem još jednom.